Josip (SDP)** Prelazimo na - Prijedlog odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova spolova (NN, br. 82/2008.) Prijedlog odluke dostavio je Odbor za zakonodavstvo. Materijal ste primili u pretince. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti, predlagateljica je Ingrid Antičević Marinović? Ne. Marinović? Ne. Otvaram raspravu. Idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je Klub zastupnika Hrvatski laburisti-Stranka rada i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ma evo ovdje danas vam se obraćam u ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada ali i zbog zapisnika i zbog javnosti, ja sam ta saborska zastupnica koja izgleda jedinoj nije razumljiv ovaj Zakon o ravnopravnosti spolova i obaveza političkih stranka da u trećem izbornom ciklusu podzastupljeni spol na listama mora biti 40%. Mišljenje vlade koje smo dobili dakako kaže da je zakon vrlo, vrlo decidiran, vrlo jasan i da se itekako dobro zna što je i kada je treći izborni ciklus. Ono što me posebno žalosti jeste da ovo nije jedini zakon koga u ovoj sabornici izglasavamo upravo na takav način da ni sami nismo baš sigurni što smo izglasali i od kada ga trebamo primjenjivati. Stvar na koju bih posebno napomenula jeste članak 7.stavak 2.tog istog Zakona o ravnopravnosti spolova koji kaže da je neizravna diskriminacija postoji onda kada neutralna pravna norma, kriterij ili praksa stavljaju osobe jednog spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna. Voljela bih od Vlade RH dobiti dobiti uz ovo tumačenje da je zakon jasan i decidiran isto tako i tumačenje koje su to kriteriji i koja je to praksa koja objektivno opravdava taj legitimni cilj da se Zakon o ravnopravnosti spolova i obaveznom prisustvu najmanje 40% podzastupljenog spola na strankama budu žene, mora primjenjivati tek od 2019.godine. Svjedoci smo da se svakodnevno u našoj hrvatskoj javnosti održavaju tribine, skupovi, foruma određenih stranaka, aktivistice određenih stranaka u kome te iste političarke ili aktivistice jesu protiv takve odluke Vlade, međutim kada o tome trebamo pričati tamo gdje bi nas najviše trebalo biti čut a to je ovdje za ovom govornicom ili u pojedinačnoj raspravi onda nas nema. Nije mi jasan treći izborni ciklus jer sa stajališta DIP-a prema kojima se pojam izborni ciklus odnosi na normirani vremenski razmak u kojemu se održavaju izbori za određena politička tijela ili politički položaj. U tom smislu pojam redovni izbori odnosi se na izbore za bilo koju razinu vlasti koji su održani u zakonom propisanom redovitom roku, tj. koji nisu izvanredni, koje zakon donesen 2008. godine logičko je razmišljanje bilo da je treći izborni ciklus lokalni izbori 2013. godine. Međutim, pod ovim se trećim izbornim ciklusom podrazumijevaju samo izbori za parlament što svakako smatram da opet nije dobro jer prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata, odnosno kandidatkinja za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za izbor članova u Europski parlament političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. Zakona o ravnopravnosti spolova. Dakle ovdje imamo slučaj gdje opet ono što govorimo ne primjenjujemo u praksi, gdje smo kontradiktorni sami sebi i koliko god ovaj Zakon o ravnopravnosti spolova nekome u Hrvatskoj bio nevažan, u biti je ogledni primjer onoga kako se ponašamo kada su u pitanju svi drugi zakoni. Potpisnici smo sve sile konvencija, deklaracija, sve moguće što dolazi na naš stol mi to uredno potpisujemo, zalažemo se za ravnopravnost spolova, a onda u jednom trenutku sa jednom obično odlukom padnemo na ispitu i normalno je da se može postaviti pitanje čemu to i zašto. Cilj ravnopravnosti spolova jeste podjednaka zastupljenost muškaraca i žena, ne samo u politici nego i u društvenom životu. Ispada da su žene našem društvu dobre i potrebne onda kada treba volontirat u raznoraznim udrugama, kada treba kuhat kolega Vinković, kada treba biti na pijedestalu kako vi to kažete, ali kada treba participirat u političkoj vlasti, kada treba participirat u donošenju odluka koje se tiču naše svakodnevice onda žene baš i nisu nešto poželjne. Žalosno je i to što žene koje jesu u Saboru i koje jedanput dođu ne samo u Sabor nego u jedinica lokalne ili regionalne samouprave, zaborave u biti na tu borbu žena za njihova prava i možda je to ono što najviše zasmeta i ono što najviše boli. Znam da puno političkih stranaka u Hrvatskoj jednostavno nema dovoljno žena da bi zadovoljili kriterije od 40%, međutim trebamo se trudit ali ovako ispada sa jednim jednim mišljenjem Vlade koja se, evo da kažemo i to, dok je bila u oporbi upravo ona davala amandman kada je taj zakon donesen da treći izborni ciklus bude 2013. godine na lokalnim izborima, sada jednostavno oglušuje na takav stav Vlade i opet vidimo da u ovom saborskoj sali valja oni i mišljenje Vlade, a ne valja mišljenje pojedinaca i ono što svakodnevno živimo. I samo vjerujem da će sve žene u Republici Hrvatskoj znat ocijeniti sve moguće forume i sve moguće okrugle stolove koji se dešavaju po pitanju ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj na kvalitetan način i da će sve te žene u Hrvatskoj znat točno tko tko se za njih bori, gdje i na koji način. Dvoličnost nas je dovela upravo do tuda gdje danas jesmo i to ćemo plaćati ne samo do 2019.godine nego puno, puno duže i puno, puno više. Ako nismo principijelni sami prema sebi, ako ne zagovaramo svoje stavove i nekakva uvjerenja tamo gdje ih trebamo zagovarat onda je bespredmetno raspravljat više o bilo kakvim stavovima ako si dozvolimo da netko drugi manipulira nama u svakom trenutku i po svakom pitanju. Cilj ravnopravnosti trebalo bi bit pola i pola. Uvodimo posebne mjere ukoliko tome ne udovoljavamo, kada je podzastupljenost jednog spola u odnosu na drugi spol manja od 40%, trebali bismo poduzeti određene akcije i određene aktivnosti, trebali bismo biti iskreni sami prema sebi, iskreni prema svijetu i iskreni prema svima onima čije deklaracije i rezolucije potpisujemo. Nažalost, ovakvo mišljenje i ovakvo razmišljanje dokaz je samo još jedne nove potvrde naše svakodnevice da imamo jedno lice ovdje doma, sami prema sebi, a da pokušavamo masku i ljepše lice namjestit prema nekom drugom koji ipak traži da postanemo i i budemo civilizirano, demokratsko društvo u kome će žene i muškarci uživati podjednaka prava. Nažalost, još smo daleko od toga. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo pet replika na vaše izlaganje. Peđa Grbin prvi, izvolite. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice, ja se s vama ne mogu složiti. Naime, osobno smatram da je Zakon o ravnopravnosti spolova jasan ali to nije njegov problem. Problem ovog zakona je po mojem sudu što se ne provodi u dovoljnoj mjeri i što nije dobar i treba ga mijenjati. Osobno financijsko kažnjavanje smatram lošim i nedovoljnim. Ako želimo postići ravnopravnost spolova na listama onda možemo uvesti samo jednu sankciju, a to je da ona lista na kojoj nije postignuta ravnopravnost spolova ne može biti biti prihvaćena i takva lista ne može sudjelovati u izborima. Jedino kada to uvedemo jedino tada ćemo osigurati da one stranke koje ste vi spominjali se potrude i uključe u svoje redove pripadnike oba spola. Hvala lijepa. - Stranka rada)** Kolega Grbin, mene uopće ne čudi što se vi ne slažete sa mnom u mom izlaganju. Cilj ove točke sada koju imamo ovdje nije Zakon o ravnopravnosti spolova i kazne odnosno sankcije strankama koje ne, koje ne, evo participiraju sa postotkom podzastupljenog spola na svojim stranačkim listama. Na žalost, mi smo još jako, jako daleko od tih sankcija za političke stranke koje ne poštuju ova načela. A to je 2019. ako, jer kako smo krenuli najvjerojatnije će to bit možda 2029. godina. Očito je problem u tome što ne razumijemo o čemu pričamo. Mi pričamo tumačenje jedne odredbe koja kaže da se podzastupljenost provodi postepeno. Zakon je donesen 2008. godine, da se ima do trećeg izbornog ciklusa ispoštovat kvota od 40% podzastupljenog spola, da razmišljamo o tome ako žene participiraju i imaju pravo sa našim zakonima participirati na listama za lokalne i i regionalne izbore, ako imaju participirat na listama za parlamentarne izbore, ako imaju pravo participirat sada na izborima i za EU onda čemu taj zakon provodit samo za izbore, treći izborni ciklus za parlamentarne izbora. I smatram osobno, a to je stav i većine žena, da tumačenje nije realno, da tumačenje nije objektivno tim više što je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova isto tako kao neovisno tijelo dala svoje tumačenje i isto tako kaže kako je zakon potpuno jasan i da se to ima odnosit na lokalne izbore 2013. Dolazimo u situaciju da je svima zakon jasan, Vladi je jasan, pravobraniteljici je jasan, vladinom Uredu za ravnopravnost spolova je jasan i na kraju o njemu raspravljamo toliko koliko raspravljamo. Hvala. Da vas utješim kolegice Tireli. Niste vi zbunjeni i niste vi glupi, da ne možete shvatiti jedan vrlo jednostavan zakon. Ima nas više. Raspravljali smo i u klubu o tumačenju toga zakona, razgovarao sam barem sa 20-tak kolegica i kolega ovdje i dobio 20-tak različitih mišljenja, a svima je sve jasno. Isto tako su zbunjeni i pravnici s kojima sam razgovarao, zbunjena je ravnateljica za ravnopravnost spolova, zbunjeno je Državno izborno povjerenstvo. Svima njima zapravo nije jasno što bi sad trebalo napraviti kad bi zakon trebalo primjenjivati. Jedino Vlada, Vladi je odmah sve jasno jer je Vlada trenutkom izbora popila svu pamet ovoga svijeta. I njima sve jasno. Uopće nema nikakve dileme. A da se prisjetimo kad je taj zakon donošen u ovom Saboru, SDP je imao primjedbu na taj zakon da bi se trebao primjenjivati ranije i da se to jasno upiše nutra. HDZ je bio protiv toga. E, izglasan je zakon. I umjesto da sad tu vašu primjedbu aplicirate i kažete da, tumačenje je takvo kakvo treba biti, onako kako smo pričali 2008. Vi tvrdite sve je jasno u zakonu onako kako je HDZ tvrdio 2008. Nisu mi jasni ti stavovi, a još mi je manje jasno zašto donosimo zakone koje poslije treba na ovakav način tumačiti. Pa postoji kalendar. Zašto u zakonima spominjemo izborne krugove, izborne cikluse, ovakve, onakve izbore. Zašto ne kažemo zakon se primjenjuje od 1.1.2012., ne znam koje već godine iz kalendara datum i upisati nutra. Jer gledajte, jasnoća zakona, zapravo pretpostavka je vladavine prava. Kad se zakoni ovako tumači nema vladavine prava … **Zgrebec, Kolega Vuljanić da, to sam u svome iskazu evo pokušala objasniti. Valjda nisam bila ni dovoljno jasna, ni do kraja rekla misao koju imam. Mene isto zbunjuje ako smo kao oporba zalagali se za nekakve, za nekakve, davali amandmane da bismo neke zakone sa kojima se nismo slagali poboljšali, da bismo u svom nekakvom uvjerenju sa amandmanima pokušali utjecati da ti zakoni budu bolji jer to je u stvari svrha i smisao i amandmana i oporbe i svakog saborskog zastupnika. Zašto onda kada dođemo na vlast padamo na jednom takvom banalnom ispitu da ni taj jedan amandman o provođenju zastupljenosti, podzastupljenog spola na lokalnim izborima bude 40% ne kažemo jasan je, decidiran je i i provodi se evo od 2013. Ono što me veseli u svemu ovome, hajde taj tračak nade na kraju tog tunela da tako kažemo jeste jedan zaključak Odbora za zakonodavstvo koji se isto tako složio s time da nije u stvari sve do kraja jasno i sa kojim evo Odbor za zakonodavstvo predlaže Vladi da promijeni Zakon o ravnopravnosti spolova na način da da to bude jasnije i da se to pitanje konačno definira. Međutim, vjerujem, ne vjerujem znam da to neće se opet primjenjivati za lokalne izbore 2013. I isto tako da, točno ste reko čak ni Državno izborno povjerenstvo ne zna tumačiti ovaj zakon. Jer kada sam ih pitala da li se primjenjuje, odnosno da li će se primjenjivati sad od 2013. godine jednostavno su rekli ne znamo. Dražen (HDSSB)** Pa mislim da se ovdje na neki način sam se SDP zapravo susreo sa hrvatskom realnošću i onda kroz taj susret sa hrvatskom realnošću takvom kakva jest pokušalo se izvlačiti kroz razne pravne akrobacije. treba, mi možemo i donijeti odluku o tome da hrvatski BDP treba biti 90% europskog, ali jednostavno to nećemo moći provesti pa makar to u Narodnim novinama objavili od 1.1. sljedeće godine. postoji nešto što se zove realnost. I činjenica je da u ovom trenutku u ruralnim sredinama RH praktički nijedna stranka ne može ostvariti taj uvjet od 40% zastupljenosti žena ne zbog toga što političke stranke ne vole žene ili ne bi htjeli da na njihovim listama bude žena već jednostavno jer u dobrom dijelu ruralnih sredina je situacija takva da vi ne možete sačiniti kvalitetne liste realne u kojima bi bilo 40% zastupljene žene. To je jednostavno hrvatska realnost. To nije pitanje voljenja ili nevoljenja. Ili možete biti u situaciji da vi da vi nasilno popunjavate svoje liste samo zbog toga da bi se na njima našle žene. Ali vi time ne činite ništa pa to nije kvaliteta što ćete vi uspjeti staviti od 13 mjesta 6 imena i prezimena osoba koje su ženskog spola. pa mislim mi možemo stvarati određeni institucionalni pritisak ali treba i prihvatiti činjenicu da se stvari odvijaju postupno i da ne može se nasilno zbog toga što postoji nekakva politička presija stvari samo u jednom trenutku mijenjati. Hvala. Prije nego vam dam odgovor na repliku povreda Poslovnika Đurđica Sumrak. Uvaženi kolega pa uvrijedili ste Poslovnik u članu 204. kad ste govorili da to nije kvaliteta. Uvrijedili ste sve nas saborske zastupnice, potpredsjednicu Sabora i sve žene. Zbog čega kolega ne bi bila kvalitetna lista na kojoj se nalazi ne znam 15, 40 ili 60% žena ili kompletno sve žene? Oprostite, molim vas da se ispričate svim ženama u Hrvatskoj. Odgovor na repliku, Nansi Tireli. Kolega Vinković čekajte, polako pa doći ćete i vi na red. Pa slažem se kolega sa vama u onom dijelu kad kažete da je da je to realnost Hrvatske. Ne slažem se u onom dijelu kad pričate o ruralnim ženama. Mi u Hrvatskoj imamo svu silu projekata, strategija, podzakonskih akata gdje pokušavamo te žene u ruralnim sredinama aktivirati, ali ako im ovako već u startu zakidamo njihova prava onda se postavlja pitanje što će one i kako će i kamo će. znala sam da će rasprava ići u ovakvom toku pogotovo sam imala razmišljanja ako se kolega Vinković javi moram imati neke argumente koji će biti čvrsti pa sam evo potrudila se aktivnost zastupnika i zastupnica izvući od prve do četvrte sjednice u ovom sazivu. Žene parcipiraju sa 25%, muškarci sa 75% u ovom sazivu Hrvatskog sabora i evidentno je da gdje god klubovi nastupaju kao klubovi zastupnika u trajanju od 15 minuta i tako žene imaju manju izlaznost, odnosno manju minutažu da tako kažem. Međutim, tamo gdje se radi o pojedinačnoj raspravi bez obzira što nas ima samo 25% u pojedinačnoj raspravi učestvujemo sa 33,46%, a žene s obzirom na postotak dakle u pojedinačnoj raspravi jesmo i imamo 694,74 u odnosu na 464,60 nastupa muških kolega. Prema tome, što se tiče pojedinačne rasprave žene su aktivnije ovdje u saborskoj zastupnici što opet potvrđuje pravilo da još uvijek vlada da klubovi u ime klubova da uvijek pretendiraju da ih zastupa muškarac. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Sad imamo dvije povrede Poslovnika. Boro Grubišić.

Kolegica Đurđica Sumrak je povrijedila Poslovnik po članku 216. i to isključivo zbog toga što je mog kolegu Đurovića zaista da kažem optužila ili krivo optužila za nešto što on nije rekao, a drugo što je potpuno promašila dakle legitimaciju prema članku 204., a to je u svezi materijala koji se dostavlja zastupnicima. Pa ja ne znam što je Đurović govorio o materijalu koji se dostavlja zastupnicima, evo zbog toga. … /Upadica se Molim ne iz klupe dobacivati. Zoran Vinković povreda Poslovnika. tu opomenu, ali smatram da kolegica ne vjerujem da je vidovita, da je prorok, da se bavi crnom magijom i zna što ću ja govoriti u ime kluba. Jel' vam ja kolegice ličim na mrzitelja žena? Ja mislim naprotiv! Ali ja ne mislim to u nekom drugom smislu gdje da tako kažem većina žena može nešto pomisliti. Dakle, sačekajte da progovorim, a onda ako ako vidite da to ide u nekom drugom pravcu u kojem mislite da će ići a ja vas uvjeravam da tako neću pričati. Što se tiče kolege Đurovića on nije uvrijedio niti jednu zastupnicu, niti jednu ženu. nijedna od tri povrede Poslovnika zapravo nije bila povreda Poslovnika. Svi ste iznosili argumente, mišljenje na mišljenje. Svatko ima pravo na svoje mišljenje a ako netko nastupa tako kako nastupa javnost će ocijeniti njegova razmišljanja. Kolegica Sumrak, replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Tireli pa evo ga vezano i za ovu cijelu raspravu vidite na koji se način razmišlja uopće o ženama. Onda se drže svi članka stavka i svega, nebitno je vrijeđanje idemo se mi opravdati po kojem članku i stavku nismo vrijeđali. Pa upravo to na znanje i kolegi Đuroviću i svima ovo su samo alati, kao što ste i sami rekli, da bismo se mogli izboriti za nešto što smo se pripremali, da u ovom izbornom ciklusu može, žene mogu svojim zaslugama i svojim aktivnostima unutar i stranaka, ali i cijelog društva u kojem jesu participirati jednako tako i u vlasti, to znači i na stranačkim listama i svagdje, i osobno pripremamo svoje žene na terenu za to da bi sada shvatili da to nije to, nego tek za nekakvih 10 ili 15 godina što je jako daleko. Osobno mi je jako žao, mislim ali sam i sigurna da su i zastupnice iz SDP-a dijele naše mišljenje, ali eto stranačka stega je takva ne, drugačije ne možete nego morate zauzeti ovaj stav da ovo momentalno sada ide na 2019., a ne 2013. godinu. Kolegice Sumrak slažem se s vama u ovom dijelu kad kažete da moramo zauzeti stav, nećemo dakako nikome govoriti kakav stav bi trebao kada i gdje zauzeti, svi koji smo ovdje donekle imamo svoj stav. Žalosti međutim činjenica ona da kada smo negdje vani na terenu pričamo jednu priču, a kada smo ovdje onda govorimo sasvim jednu drugu priču, i to nije dobro, tu gubimo na vjerodostojnosti i tu je ta, taj sklizak teren gdje se tako često poskliznemo i padnemo da razbijemo vlastitu glavu, pa mislim da bimo po tom pitanju trebali ozbiljno poraditi, ali najprije svatko dakako na sebi, jer najgora je i najteža je ipak osobna odgovornost prema nečemu. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, poštovana kolegice. Bojim se da bi ova rasprava mogla otići u neku ridikuloznu sferu, pa apeliram na kolegice i kolege da se zaista držimo teme, tema je vrlo ozbiljna i poticaj zastupnici Tireli je vrlo ozbiljan. Ja sam jedno mislila 2008. dakle kad smo taj zakon uputili u proceduru, danas mislim nešto drugo, jer prošlo je puno vremena, i slažem se sad, i slažem se danas s vama da ne samo da treba vjerodostojno tumačenje nego mislim da treba izmijeniti zakon apsolutno ga precizirati. Naime u te protekle četiri godine ništa se zapravo stvarno nije dogodilo na onom što željeli svi ovdje vjerujem i svi u vladi tada, kad smo zastupali to temeljno načelo izjednačiti broj žena i muškaraca, odnosno kako zakon kaže podzastupljenog spola dovesti barem do 40%. Naime problem je u tome i to vrlo jasno govorim, potpuno svjesna onoga što ću reći i možda reakcija na to. Naprosto je to zbog toga kolegice Tireli što većina političara, pa usuđujem se reći i političarki, kad govore o ravnopravnosti spolova, osobito u politici ali i drugim dijelovima života, ali osobito u politici govore to sa figom u džepu. političara, a kažem i neke političarke zapravo misle da je biti političar nešto što je osiguran prostor za muškarce, da je to posao muškaraca, i da ga oni mogu najbolje obavljati i da upravo tamo gdje je moć i novac moraju zapravo odlučivati muškarci, jer bez obzira što kao političarka radiš tijekom svoga života, uvijek dođe trenutak kad ti netko, pa i od vlastitih kolega kaže da se zapravo ideš baviti doma kuhačom, kuhinjom, loncem, poklopcem, da to činiš sa viklerima na glavi i da se zapravo u najboljem slučaju možeš baviti obitelji i djecom i u političkom prostoru, i u tome je dame i gospodo problem, dakle zauzimam se mijenjajmo zakon, precizirajmo svaku odredbu. Tko to ne može ispuniti, nema što tražiti u politici u …/Ne razumije se./… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Nansi Tireli. Hvala kolegice Kosor. Evo slažem se i potpisujem sve ovo što ste rekla. Da, ja u jednom dijelu čak i žalim te muške kolege koji kažu idite doma, kuhajte i odgajate djecu zato što oni u biti su zakinuti za tu ljepotu i odgoja djece i svega ovoga što mi žene radimo. Nije uopće pitanje o tome što će, da li pričamo sada o participaciji žena u politici, igrom slučaja da aktualizirali smo ovo s obzirom, to pitanje s obzirom na lokalne izbore sljedeće godine. Međutim problem ravnopravnosti i odnosa, odnosi se na sve sfere u našem društvu i tu je temeljni naš problem, jer ako ženu kao čovjeka, kao partnera, kao sebi ravnoga ne priznajemo u politici, ako vodimo ovakve rasprave ili dobivamo slična mišljenja, onda si postavljamo pitanje kako je tek tretiramo tamo u nekakvom ruralnom području gdje je nitko ne štiti, kako je tretiramo na poslu gdje je poslodavac takav takav kakav je, gdje mora čuvati svoje radno mjesto, i onda donosimo zakone i o mobbingu, i zakone o pravima ovoga i pravobranitelja, i sve moguće silne zakone, a zaboravljamo u biti ono osnovno ljudsko načelo i da smo svi jednaki i da bimo svi trebali krenuti sa istih pozicija pa onda neka sposobnost znanje, volja i želja svakog pojedinca dokaže gdje su njegove granice i do kuda on može ići, i da konačno prestanemo ljude dijeliti na muškarce, na ženu, na lijepe, manje lijepe, glupe ili gluplje. Dakle zato jesmo osobe da upravo sa svime onime što jesmo i što znamo pokažemo koliko vrijedimo. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovana naša kolegice predlagateljice. Govoreći u ime Kluba zastupnika SDP-a moramo odmah reći da mi podupiremo mišljenje Odbora za zakonodavstvo da se ne da vjerodostojno tumačenje ove odredbe zato što smatramo da je jasna. Drugo je pitanje i ovdje se miješaju jabuke i kruške, jeli ta norma dobra ili nije, ali pravo i poštivanje zakona je naša politika, a ne njegova ignorancija. Kada god se javlja pitanje sumnje da li neku odredbu treba tumačiti na ovakav način jer svaka norma i u primjeni zahtjeva tumačenje, međutim da li reagirati vjerodostojnim tumačenjem ili izmjene zakona svi će vam pravnici praktičari ali i teoretičari na vlastito reći zbog principa sigurnosti i zakonitosti da je uvijek bolje ići na izmjenu zakona. Naime, postavilo se pitanje da još jedanput ponovim zbog javnosti što je to sporno u zakonu. U zakonu i što je izazvalo prijepor među nama. Naime da je sporna odredba članka 12.stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova koji određuje da se postupno povećanje podzastupljenog spola, a to smo mi žene mora postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovnih izbora. Sada se postavilo pitanje da li u te treće redovne izbore brojiti i lokalne i redovne izbore i lokalne državne parlamentarne izbore. I Vlada je mišljenja da su to dva odvojena procesa i da ih ne treba miješati odnosno nažalost da se mora brojiti svaki izborni ciklus za redovne parlamentarne izbore i za redovne lokalne izbore. Naime, mi puno govorimo o tumačenju zakona pa da se podsjetimo što je uopće tumačenje, da je tumačenje zakona utvrđivanje smisla zakona jedna logična misaona operacija čiji je cilj utvrditi pravi smisao zakona, utvrditi sadržaj i domet same norme i to u trenutku kada se primjenjuje. Tumačenje je neminovnost i nemojmo brkati ono tumačenje koje se redovno primjenjuje od autentičnog tumačenja koji se praktički donosi gotovo novi zakon odnosno nova odredba drugačija od one primjene koja je bila dok nije nastupilo na nastupilo na snagu autentično odnosno vjerodostojno tumačenje zakona. Dakle rijetke su situacije koje ne izazivaju potrebu za tumačenjem. za tumačenjem. Zbog čega? Zbog nesavršenosti jezika neodređenosti pojmova kojima se služi zakonodavac, zbog visokog stupnja apstrakcije i generalizacije koja svaka norma i mora imati da bi obuhvatila što veći opseg opseg situacija koje su moguće da se pojave u praksi, ali i zbog različitih formuliranja pravnih propisa. Tek tumačenje u stvari jedan propis kreće u život i djelovanje. E sada samo značenje zakonskog teksta za tumačenje mora biti osnova i polazište. I ponovit ću ovdje granice tog tumačenja moraju moraju se oslanjati na princip zakonitosti. Molim vas kada bi mi tumačili zakon a udavili se od samog teksta gdje je tu pravna sigurnost građana, govorim općenito ne zato što se nama sviđa da jednu normu primijenimo ovako ili onako. Prema tome značenje principa zakonitosti je vrhunski princip koji vrijedi u pravu i koji se ne smije narušiti ni zbog takvih interesa. Kada dođe do sumnje što je zakonodavac htio reći odnosno što smo to mi htjeli reći prije nekoliko godina? E onda prije svega prije jezičnog tumačenja dolazi prije svega povijesno tumačenje. Da se mi malo vratimo u povijest u sve one materijalije koje se tako nazivaju kada se primjenjuje ova metoda koji koji su to dokumenti bili i materijali koji su rezultirali ovakvom normom pa je ovdje bilo spomenuto i to vidite kao argumentu da treba dati tumačenje zato što je klub SDP-a onda predlagao amandman jer je bio svjestan da je zakon savršeno jasan i da nije dobar za žene. I zato smo predlagali amandman, on je bio tada odbijen. Prema tome ovu situaciju možemo riješiti samo izmjenom zakona ali ne za sve. Što hoću ovim reći? Da strankama koje su prednjačile u tome nisu trebale ovakve norme jer norma tko mi smo u SDP-u shvaćali i muškarci i žene i tako smo se ponašali i da nije ne samo kvote nego broja žena koje SDP stavlja na listu ukupni postotak udjela žena u Saboru bio bi daleko mizerniji. Ja ne kažem ni da smo mi zadovoljni. I mi se zalažemo da jednostavno se uvedu kvote, ne 40 ja smatram da trebamo ići blizu 50%. Neki kažu mi ne možemo naći doslovno stoga citiram "u ruralnim područjima kvalitetne žene". Ma nemojte molim vas, a možete naći … Kada god se raspravlja o položaju žene i stavljaju na listu onda se raspravlja o kvalitetnim kao da su oni svi kvalitetni. Pa molim vas lijepo. Sada idu lokalni izbori a zašto treba uopće čekati izmjenu ovog zakona? Tko brani kojoj političkoj stranci da stavi 52% žena na svojoj listi? Pokažimo se tu, a ne prebacivanjem loptice i na kraju krajeva i zazivanjem ovakvog tumačenja ili onakvog da bi imali nekakvu papirnatu pobjedu. Kada bi se drugačije tumačilo imali bi pravni porast a u praksi bi imali isto. A lokalni izbori su još su drastičniji, a lokalni izbori su sa stajališta žena i pozicija žena. Kako upravlja kućnim proračunima? Koliko je tu štedljiva i koji su to prioriteti pogotovo u vremenu krize? Nitko ne kaže da su i vodoskoci i monoskoci lijepi za jedan grad i uređenje trgova ali u vremenu krize potrebna nam je ženska sposobnost i ženski način razmišljanja koje vidi bolje te prioritete, koji su bolji ne samo za nju nego za čitavu obitelj, za kvalitetu života, a ne za pokazivanje. Prema tome, nitko nama ne brani po postojećem zakonu, po našim obvezama da i postupno to činimo stavljamo žene na listu, a ja vjerujem da će vrlo brzo doći vrijeme da se neće prihvaćati liste koje nemaju 40% žena i kakva je to politika koju su do tada muškarci vodili i u čijem interesu kad nemaju pa ne mogu naći žene. Prema tome, mi u klubu SDP-a podržavajući ovakvo mišljenje Odbora za zakonodavstvo i dalje stojimo na stajalištu čvrsti, možda čvršći nego ikada prije, da je politika preozbiljna stvar da bi je prepustili muškarcima. Hvala kolegice. Ana Lovrin, replika.

iskazali. Ja bih se kao zagovornica pravne sigurnosti složila u tome da je upitan institut vjerodostojnog tumačenja, ali onda imali ste prigodu, mijenjali ste Poslovnik Hrvatskog sabora, mogli ste izbacit taj institut iz Poslovnika jer on zapravo je jedan raritet ovog istočnoeuropskog pravnog sustava. Ali ne može se institut vjerodostojnog tumačenja rabit prema partijskim interesima kako se hoće i na tragu onoga što ste izgovorili ne znam da li se sjećate jedne davne tamo negdje 2001. čini mi se kada ste bili također predsjednica Odbora za zakonodavstvo pa kada ste istumačili Zakon o lokalnoj samoupravi na način kad ste vidjeli da ga baš niste najbolje donijeli onda ste sa institutom vjerodostojnog tumačenja potpuno izmijenili smisao cijelog zakona glede poglavarstva i tad je taj institut bio dobar naravno jer se on rabi onda kada se treba koristiti Zašto je to pravna nesigurnost, jer vjerodostojno tumačenje djeluje ex tunc, a izmjena zakona ex tunc dakle od sada, a ono djeluje od tada, dakle tako to djeluje. Dakle vjerodostojno tumačenje se primjenjuje na postojeći zakon o vrijedi za njega, izmjena zakona vrijedi pro futuro. U tome je razlika. Još bi to možda bilo vjerodostojno kada bi paralelno sa ovim nalogom Vlade da se ne ide u vjerodostojno tumačenje kada bi onda i Vlada predložila izmjenu zakona pa da riješi suštinsko pitanje toga zakona ali prijedloga za izmjenu zakona nema, a kaže se da je zakon sasvim jasno upravo u obrnutom smjeru od onoga što je bila intencija donošenja zakona. Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolegice da je institut vjerodostojnog tumačenja produkt istočnog pravnog sustava i da ga ne treba baš zbog toga … primjenjivat ili možda napustiti. Dolazio on sa sjevera ili juga dakle njegovo geografsko porijeklo ja mislim da mu ne određuje kvalitetu. Ja mislim da ne bi trebali praviti diskriminaciju, već kad pravimo među ljudima bar među stranama svijeta, to je broj jedan. A što se tiče ovoga što govorite o davanju vjerodostojnog tumačenja, drago mi je, ja se sjećam tog slučaja i takvog jednog tumačenja koje se zaista daje rijetko i ono nije išlo van sadržaja i samog teksta i to je jedan primjer možda da je trebalo dati takve tumačenje. Iako potvrđuje i ovo i mislim da smo se oko toga složili i svi se ovdje slažemo, u slučaju nedoumice bolje je mijenjati zakon nego izazivati ovakve prijepore u kojima smo se našli. I točno je i ovo da je nekome savršeno jasan, ali iz drugih razloga, pa ne treba dati autentično tumačenje, vjerodostojno tumačenje, a drugima je jasan, drugi također smatraju da ne treba ga dati ali iz sasvim drugačijeg stajališta. ja bih se u 3/4 vaše rasprave apsolutno s vama se slažem, posebice u ovom kraju ali ovaj početak, naime kad ste govorili o tumačenju doista evo 2008. je bilo tumačenje kakvo je bilo i ja sam osobno mislila u nekim zakonima, a posebice u ovom da ćete vi jako zauzet, ne vi osobno nego u SDP-u da to izmijenite i da naprosto evo tumačite na način da je to od sada i da to bude sada. To su alati, vi to dobro znate o čemu mi pričamo. Jednostavno zbog toga jer dosta zakona koje ste donesli sada ipak su pokvarila sve ono što je bilo dobro doneseno recimo prošle i pretprošle godine pa sam smatrala da doista po ovom pitanju ćemo naći nekakav ženski konsenzus obzirom da ste na vlasti da ćete se uspjet izboriti. Ali tko zna zašto je to vašim političkim kolegama važno da se ne izmijeni.

kojoj stranci pripadali založe se za tzv. ženske interese koji su u biti opći interesi i da nažalost moramo napustiti ono prošlo vrijeme kada je predstavnica Vlade odbila ovaj amandman. Dakle ja se ne bih vraćala u tu prošlost nego da vidimo, a da u biti u praksi bez obzira na nedostatak takve jedne prisilne norme pokažemo ustvari ono što govorimo koliko smo snažni i koliko to možemo u praksi primijeniti na ovim lokalnim izborima jer činjenica i dalje ostaje to da se žene teže izbore na listi nego što to građani hoće za njih glasati. Građani rado glasuju za žene. Antičević. Ja se moram složit s vama u onom dijelu kad ste govorili o tome da uloga žene, odnosno postavljanje žena ne samo na stranačke liste nego i inače u javnom životu vrlo često nosi sa sobom i veći stupanj rekao bih odgovornosti i odnosa prema obvezama koje Samo ne treba tu pretjerati, znate da ne ispadne da su muškarci onda one osobe koje ne znaju gospodariti i ne znaju se ponašati odgovorno. Ali ste bili u pravu i zbog toga sam se i javio želeći ukazati da nije važno samo postići to da žene stavljamo na liste zbog toga da bismo ispoštovali određene propise, nego zbog toga da imamo uistinu povjerenja da je ako žena može nosit tri kuta u kući kako se kaže da onda to može bit i u politici. Ali politika nije samo bit na listama. Politika je bit recimo i u, na čelu ureda u gradovima, u općinama, u županijama, u ministarstvima itd. I u tom smislu ja ću navesti, evo namjerno mi je drago da je sad, pokušao sam analizirati kako je to recimo u županiji iz koje ja dolazim. Imamo u županiji 10 ureda u kojima, 10 pročelnika. Činjenica je da je od tih 10 pročelnika 5 su žene, a 5 su muškarci. Evo to je otprilike 50%. Tako se dogodilo. I mogu vam reći da je odgovornost svakog od njih prema poslu jednaka zato ne bih generalizirao da su žene savjesnije i odgovornije, ali im priznajem da imaju puno pravo sudjelovat u javnom životu, a ne samo u obiteljskom životu.

jer to znači svijest da muškarci i žene nisu ravnopravne. To je naša zajednička borba. I kada će se ona postići kolega? Vi kažete da tri kuta kantuna, kuta u kući drže žene. E dok god bude tako, a imamo kuću od 4 kantuna, od 4 kuta neće se moći žene baviti bar ne u onoj kritičnoj masi politikom. Dakle, kad u jednoj kući koja ima 4 ugla 2 ugla drže muškarci, a dva žene. To je naša politika, da muškarci s obzirom da sada dominiraju u politici postaju privatniji a žene u smislu svoga angažmana javnije tada možemo govoriti i o obistinjenju ovoga čemu svi težimo da 40 do 50% možemo imati …/Govornica se ne razumije./… I ja vam govorim to je kvaliteta života. Pa kakva je to država, kakvo je to društvo koje se unaprijed odriče 52% svoje pameti i svojih sposobnosti. I nemojte govoriti nama su žene drage, nama su žene lijepe. Ne treba nama to. Nama treba ravnopravnost i učešće u politici.

mislio sam i ja doprinijeti ovoj raspravi. Ali mislim da, bez obzira na silne i dobre želje da se dođe do te silne ravnopravnosti pokazali su i zadnji parlamentarni izbori da kvantitet ne može nadjačati kvalitet. Imamo primjer sedme izborne jedinice gdje je jedna stranka izašla sa listom od 14 žena na izbore i dobila je 2 i pol posto. To je bio HSP. Mislim da je ovo društvo još uvijek ipak okrenuto određenim stereotipima i tradicionalnim vrijednostima. I kad se govori o političkom životu da još uvijek glasamo na jedan drugačiji način, a da tu onda biti žena ili ne biti žena, biti muškarac ili ne biti muškarac nije i najvažnije. Iako podržavam nastojanja da se ovaj dio kad se govori o kvotama približi onome što žene vole. Hvala. Ali nije intencija da na listi budu samo žene, nego da bude ravnopravno raspoređeno između spolova. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Kolega izvolite.

Prijedlog gospođe Tireli, a neće poduprijeti ovo nevjerodostojno tumačenje Vlade RH. Jer činjenica je, meni je žao što nema nikog ovdje ispred Vlade, žao mi je i u ime drugih klubova nisu progovorili muškarci nego upravo žene. Jer ovdje se ne radi o feminističkom pokretu. Ovdje se radi o ravnopravnosti spolova kako muškaraca tako i žena. tako ove zagovorljive da tako kažem feminističke parole i poruke nisu loše, ali nisu usko vezane za ovu temu o kojoj mi danas trebamo raspraviti. A počet ću i sa još jednom stvari koju je evo kolegica Ingrid rekla da je politika preozbiljna stvar da bi se prepustila muškarcima. Žao mi je što je tu nema, pa možda i je to doista tako, a možda je ovo i najava njene kandidature za mjesto predsjednice SDP-a, za mjesto predsjednice Vlade jer očito je politika preozbiljna stvar da bi se prepustila predsjedniku Vlade koji je danas na skijanju, koji danas nije branio proračun koji nije bio u Saboru čija Vlada nije odradila amandmane nego su vjerojatno telefonom rekli odbij to sve i to je to. Inače u Ustavu RH u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u članku 14. stoji da svatko u RH ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. I stoji da su svi pred zakonom jednaki. No, ja postavljam pitanje ne želeći dakle uvrijediti nitijednu ženu ovdje, da li je sama osuda za žene ako u Zakonu o ravnopravnosti spolova stoji upravo da su žene podzastupljeni spol? Koliko se sjećam upravo taj naziv su tražile žene. Dakle, nisu muškarci bili ti koji su rekli da su žene podzastupljeni spol nego upravo žene. upravo žene. Dakle, ja ne smatram da su žene podzastupljeni spol jer to je i suprotno odredbama Ustava. Upravo su ravnopravan spol. S druge strane tri izborna ciklusa su već odavno prošla i da li je potrebno vjerodostojno tumačenje Vlade, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ili svih nas ovdje koji sjedimo u Saboru. To je ova godina 2013., to nije godina 2019. Kolegice iz SDP-a ako vi dopuštate još 6 godina da se razvuče to iskorištavanje, a ja bih rekao iskorištavanje žena i stvaranje stvarno podzastupljenog spola pitam vas što je s onom vašom parolom – pola neba, pola zemlje, pola moći? Očigledno prolongirate tu parolu na 6 godina. Ili je drugo pitanje da li ste i same spremne preuzeti tu jednu odgovornost upravo u ovakvom tvrdim nevjerodostojnom tumačenju Vlade RH? Tu otvaramo Tu otvaramo pitanje u svakom slučaju ovih izbornih lista i ne želim doista da se netko uvrijedi. Ja sam protiv postotaka, protiv zakonskih odredbi. Zašto to mora biti 40%, zašto to nije 90%, zašto to nije 100%? Da li je taj postotak od 40% i ženama koje su na toj listi da li su oni uvjereni da su došli zato na tu listu stranačku bilo čiju na bilo kojim izborima samo zato što su u tih 40% i samo zato što su žene ili su na toj listi ne zato što su žene nego zato što će taj posao znati obaviti bolje od bilo kojeg muškarca? Tu je svakako i pitanje mladih jer je bilo pa i umirovljenika, tu ne mislim na stranku umirovljenika, nego je bilo takvih tumačenja da u zakon treba istom logikom kao što je 40% pripadnosti pripadnosti na listama za žene trebaju biti mladi, trebaju biti stari pa su osnivani određeni forumi itd. Da li su i ti mladi na tim listama samo zato što su mladi ili zato što imaju sposobnost i znanje da ako budu izabrani ili grad ili općinu ili županiju ili ovu RH unaprijede i da u njoj bude bolji život. Tu je najvidljivije pitanje i ponašanje stranaka kad su u opoziciji i kad su na vlasti. Dakle, kada je opozicija onda ćemo se zalagati za sve, međutim kad smo na vlasti onda ono za što smo se zalagali u opoziciji ne možemo provesti i odustajemo i prolongiramo određene stvari. Što se tiče određenih isprika kolega Đurović je u onoj svojoj replici nije on rekao da se u ruralnim sredinama ili seoskim sredinama ne mogu pronaći kvalitetne žene, naprotiv, nego je rekao jednu drugu istinu i zbog tradicije o kojoj je netko ovdje pričao i zbog same sredine jer Hrvatska nije Zagreb, Hrvatska nisu veliki gradovi zbog raznoraznih razloga žene ne ulaze u bavljenje politikom. I ne da ćete vrlo teško pronaći nego one same se ne žele baviti politikom. To je smisao onoga što je kolega Đurović rekao. S druge strane ima još po meni jedan problem da se u određenom istupanju kolegice Ingrid pomalo, ja nisam ispričavam se što sam rekao da je to govor mržnje, ali je to jedan govor koji vrijeđa po meni svakog muškarca ne samo ovdje zastupnika u Saboru nego svakog muškarca. Za mene ne postoji nijedan posao, ni za naš klub, kojeg kvalitetno ne mogu odraditi žene i muškarci. Kad govorim kvalitetno ne mislim na određene vrste poslova koji su po meni i isključivo vezani za ženski spol ili za neku vrstu poslova koji su isključivo vezani za muški spol, u većini poslova mislim da i žene i muškarci jednako mogu obaviti određene vrste poslova. Ja znam da mnogi nisu ovdje očekivali ovako afirmativno, ja afirmativno, ja ne držim figu u džepu. Što se tiče kuće tri ćoška, četiri ćoška, stvar je obitelji, dakle i onoga tko u određenom zadanom trenutku može držati te uglove ili, kod nas u Slavoniji kažemo ćoškove te kuće, ja sam sigurniji kad žena drži, ne zbog toga što što ne zna obavljati drugu vrstu posla nego po meni daleko kvalitetnije i bolje obavlja to od mene, a ja joj ne branim da se bavi niti politikom, niti da radi bilo koju drugu vrstu posla. tiče isprika kolegice Sumrak, ja mislim da i jedna i druga Vlada, ne muškarci i žene, nego jedna i druga Vlada se trebaju ispričati svim građanima Hrvatske i muškarcima i ženama što su napravili od ove Hrvatske, što je u ovoj Hrvatskoj preko 350 tisuća nezaposlenih, što smo dotaknuli dno dna, što niti jedan građanin u Hrvatskoj bio on muškarac ili građanka žena nema perspektivu, što mladi odlaze iz Hrvatske, što umirovljenici loše žive, što imamo radnike koje bez obzira na sve ove zakone po 6 i 9 mjeseci nisu dobili plaću, zato se treba ispričati. Neću više, nego bi otvorio još jedno pitanje koje je vezano za ravnopravnost. Ovdje su mi pojedini govorili da sam imao govor najgore birtije, govor mržnje, što je dame i gospodo zastupnici iz Kukuriku koalicije s još jednom vrstom da ga nazovem tako spola, LGBT osobama, gdje su one u ZIDZPP-a akonu, što je s onom poslovno sposobnom ženom, ako piše da su svi pred zakonom jednaki, tada ja predlažem bez fige u džepu da odredimo i kvotu na stranačkim listama, i za takve osobe, s tim da mi na HDSSB-ovoj listi nećemo imati takve osobe, to odgovorno tvrdim, jer smo konzervativna stranka, hrvatska stranka proeuropski orijentirana, i to je to. Dakle klub HDSSB-a podupire inicijativu zastupnice Tireli, a odbacuje nevjerodostojno dostojno tumačenje Vlade Republike Hrvatske koje je vezano za ja ja bih rekao ne podzastupljeni spol, nego za cjelokupan odnos ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, jer nije bitno da li je netko žena, da li je netko muškarac nego je bitno prije svega da u ovoj Hrvatskoj i jedno i drugo dobro živi, i da ukoliko je netko bolji da onda obavi taj posao na zadovoljstvo svih bolje, bio on muškarac ili bila ona žena. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Prije nego prijeđemo na pet replika, kolega Vinković prijedlog o davanju, odnosno nedavanju vjerodostojnog tumačenja dao je Odbor za zakonodavstvo i o tome odlučuje Hrvatski sabor, a ne Vlada. Na temelju mišljenja Vlade. Kolega Vinković, evo vjerujte da sam ja doista očekivala da će vaša rasprava ići u ovom smjeru, i vi ste doista kao jedan Slavonac, a Slavonci su poznati po tome da cijene i poštuju svoje žene, imali jednu jako dobru raspravu, i govorili ste upravo o tome da je ovo jedna jako i ozbiljna tema i izvjesno je da je ovo ozbiljna tema, ali je jednako tako izvjesno koliko nas ovdje u Saboru ima, ali isto tako je nas je bilo o proračunu na kraju jako malo, i u svemu što je trebalo rješavati izvjesno je da danas kao što ste i sami rekli nije bilo svih predstavnika Vlade, neizvjesno je koliko i da li se je naskijao naš premijer, ali je izvjesno kolega Vinković da nas je sve skupa dobro nasanjkao, pa tako evo i naše žene koje bi trebale danas papirnatu potvrdu kao što je rekla i to se slažem sa kolegicom Antičević na žalost za ovo pitanje je potrebna papirnata potvrda, ali eto nasanjkani smo. Hvala. Pa činjenica je kolegice da mi Slavonci imamo široku dušu i veliko srce, ne samo za žene, nego za sve ljude, na žalost to ne dobivamo od ove uže centralne vlasti države u užem smislu, tako da sa onog hrvatskog stola nama već 20-ak godina se bacaju samo mrvice, pitanje dokle to Slavonija, Baranja i zapadni Srijem može trpjeti. Ali ja ću se vratiti ne na skijanje u …/Ne razumije se./… ili u nekom drugom

i on je taj koji u ime Vlade mora obraniti proračun, ne ministri, ne pojedinci, i Vlada je trebala raspraviti sve amandmane saborskih zastupnika. O tome zašto se praktično popunjavanje ovih izbornih lista pomiče sada sa 2013.na 2019.godinu to nemojte pitati mene. trebate pitati onoga tko je donio zakon i onoga tko će podržati i mišljenje odbora ali isto tako i mišljenje Vlade. A što se tiče sanjkanja, pa ovi nas sanjkaju godinu dana, vi ste sanjkali 8 itd. možemo nasanjkavali. Kolega Vinković najprije zahvaljujem na ovako konstruktivnoj raspravi. Podzastupljeni spol u RH po popisu stanovništva nažalost ste vi muškarci, ne žene. žena ima 51, nešto u odnosu na 49, nešto. Dakle žena ima više nego muškaraca u Hrvatskoj i upravo zbog toga se aktualiziraju tu i tamo ovakva pitanja i ovakvi problemi, a sve vezano dakako za onaj vaš početak vaše rasprave za Ustav po kome bimo svi trebali biti isti i imati ista i jednaka prava pa možda je pogrešno da pričamo o ravnopravnosti i možda bi čak bilo pametnije i točnije da pričamo o jednakopravnosti. Jer mi smo jednaki kada su prava u pitanju, a različiti smo u onom dijelu što je muškarac muškarac, žena je žana. I slažem se s vama da svatko od nas bez obzira koje spola bio bilo gdje da radi bilo što da obavlja treba svoju kvalitetu pokazati svojom osobnošću i sa onim što sam ranije govorila. Ali evo nažalost u kontinuitetu se događaju i svakodnevno se suočavamo sa istinom, da su nažalost u Hrvatskoj žene još uvijek te koje naše patrijarhalno društvo još uvijek smatra manje vrijednima, manje poželjnima na određenim funkcijama na određenim pozicijama. I drago mi je što te vi danas iskazao vaše drugačije mišljenje. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Vidite uvažena kolegice to je moje stalno mišljenje. Dakle ja nemam mišljenje koje je vezano sada isključivo za ovaj trenutak. Dakle ja bih se naljutio sami ste rekli da u stanovništvu Hrvatske je daleko više žena nego muškaraca, a ja bih se naljutio da mene netko kao muškarca da me stavi u zakon, a isto tako smatram tako da se i sve žene u Hrvatskoj trebaju naljuti, da stoji u zakonu da su one podzastupljeni spol. Dakle već u zakonu kojeg donosimo tvrdimo da su žene podzastupljeni spol. Dakle nema ravnopravnosti spolova. Nažalost to su žene tražile da stoji u zakonu da su podzastupljeni spol, bez ikakvih aluzija. Ne samo u politici, nego podzastupljeni spol se odnosi na cjelokupnu ravnopravnost spolova. Politika je samo dio jednog širokog spektra poslova kojim se bave i muškarci i žene. Nije politika vjerojatno nama koji tu sjedimo ova politika jedini dobar posao. Ja sam trebao kazati hrvatskoj javnosti da postoji puno boljih poslova nego što je politika. Dakle ja se osobno zalažem za ravnopravnost spoloval ja sam protiv određivanja kvota tzv. kvota jer je to vrijeđanje i muškarca i žene. A politika je doista ozbiljna stvar da bi se prepustila samo muškarcima. Tu je kolegica Ingrid u pravu smo očigledno da to prvo treba riješiti u u svojoj stranci. Politika je ozbiljna stvar kojom se trebaju baviti i muškarci i žene. Hvala lijepa. Pa nadam se da ću pomoći kolegi Vinkoviću da evo još jedanput pročita Zakon o ravnopravnosti spolova, budući da polemiziramo o tome što zapravo znači u zakonu definicija podzastupljeni spol. Dakle on se spominje u kontekstu dostizanja barem 40% zastupljenosti podzastupljenoga spola u trećem izbornom ciklusu. A pod zastupljeni spol u trećem izbornom ciklusu koji bi se trebao dostići barem do 40% su žene jer su one podzastupljene u politici pa onda i u Hrvatskom saboru, u vladama itd., itd. dakle o tome se radi. A hvala Bogu u općoj populaciji ima nas gotovo 52%. I kada bismo dosegnuli i kada budemo dosegnuli ako to doživimo od tih 40%, pitali ste zašto? Pa zato što bi to bila puna šaka brade kada bismo dosegnule 40% ali još ćemo se nažalost načekati. Slažem se s vama jako kada ste rekli da bi bilo dobro budući da ste vi u ime svoga kluba kao muškarac govorili da bi bilo dobro da i druge klubove zastupaju muškarci da muškarci kolege zastupnici govore o tome. Jako se slažem s tim jer obično kada je rasprava o ravnopravnosti spolova, diskriminaciji, obitelji, socijali onda to uglavnom govore žene. Ali ima jedan ali, sigurno da imate jednu ženu u klubu da biste njoj dali da govori o ovoj temi. Zoran (HDSSB)** Vidite uvažena zastupnice ne znate vi da je žena u klubu, a vjerojatno će biti vrlo brzo kako bude kopnio i kako kopni i na ovim izborima izborima za Sabor utjecaj i HDZ-a, sada će i SDP jako kopniti, a HDSSB će rasti pa će ovdje biti sigurno daleko više žena u odnosu na ove dvije izborne jedinice 28 zastupnika. Ja tvrdim da će sigurno biti sasvim sigurno 5 žena u ovom Hrvatskom saboru u idućem mandatu i normalno jedno desetak muškaraca ali ne na osnovu toga što je netko žena ili muškarac nego na osnovu toga što će to biti kvalitetni muškarci i žene. Dakle ja sam protiv uvođenja kvota, protiv, jer smatram da su te kvote jedna uvreda jer mnoge žene smatraju, a prolazio sam to razdoblje u jednoj političkoj opciji, mnoge žene smatraju da su samo na tim listama zato što su žene i najčešće su 14., 13., 12. ili ne znam koje. I o čemu pričamo onda? **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Vinković, evo sad ovo usput ovako, dakle vi vjerojatno niste čuli ili ne znate da ne treba biti to podzastupljeni spol da treba biti neka uvreda, dakle to je jednostavno činjenica u određenim segmentima. Ali recimo termin podzastupljeni spol postoji i u sferi zapošljavanja pa tako kaže da se podzastupljeni spol ima pravo pozvat ne prednost pri zapošljavanju zbog toga što je određenog spola manje. Pa recimo primjerice na nižim razinama pravosudnih dužnosnika ili dužnosnika muškarci se itekako mogu pozivat kao podzastupljeni spol na prednost kod zapošljavanja jer ih jednostavno tamo ima manje ili u nastavničkim zvanjima, profesorskim itd. Dakle to je uobičajeno. Ali ono što sam vam htjela replicirat, to je spomenuli ste na početku svoga izlaganja da evo primjećujete da nema nikoga od Vlade koja Vlade koja je dala mišljenje da nije potrebno tumačenje vjerodostojnosti pa da brani to mišljenje, ali nema nikoga niti od predlagatelja odluke dakle predsjednice Odbora za zakonodavstvo koje je zapravo predlagatelj ovoga akta i trebalo bi biti ovdje i branit prijedlog te svoje odluke. Ali koliko ozbiljno se to misli dakle govori o tome da niti ona brani prijedlog te odluke kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo, ali niti je nama prezentirala ovaj zaključak koji uz tu odluku predlaže Odbor za zakonodavstvo, a to je da se obvezuje Vlada da izradi i uputi u zakonodavnu proceduru izmjene i dopune zakona. Naravno ne kaže se kada je to, to može biti … nikad, ali nije ali nije nam ga niti obrazložilo niti smo o tome raspravljali, dakle to se vidi koliko uopće ozbiljno misli o tome zaključku ali naravno da ne može jer je upravo u tijeku sjednica Odbora za zakonodavstvo. Ja sam već izrazila negodovanje zbog organizacije rada u Hrvatskom saboru, naime zakazan je Odbor za pravosuđe upravo u vrijeme kad je set pravosudnih zakona iz sfere pravosuđa bio na plenarnoj sjednici, sad je zakazan odbor… … /Govornice govore u isti glas, ne razumije se./… **Zgrebec, Zoran (HDSSB)** Mnogi zakoni koji su doneseni ovdje u Hrvatskom saboru su se pokazali izuzetno lošim za hrvatske građane. Pa tako i ovaj Zakon o ravnopravnosti spolova koji se odnosi na kvote, na podzastupljeni spol, dopustite da jedna politička opcija smatra da je prije svega loše napisan, a vidljivo je iz ove današnje rasprave da nije niti primjenjiv u stvarnom životu. Možda ću vam kao repliku

ako sam dobro primijetio malo smo se udaljili od osnovne teme pa želim apelirati i na one koji će dalje sudjelovat u raspravi. Kolega Vinković je govorio kako se vlast kad si u oporbi ponašaš na jedan način, a kad si na vlasti na drugi način. To je točno. Tema današnje, osnovna tema ove točke dnevnog reda nije sama podzastupljenost žena nego kada će se ta podzastupljenost počet povećavat, a mi smo otišli, skrenuli s teme. Dakle imamo dva dijametralno suprotna tumačenja kad počinju ti treći redovni izbori. To je bit ove točke. Ako je ovaj zakon donijet o kojem govorimo, koji treba ići prema povećanju i rješavanju problema podzastupljenosti, radi se o zakonu donijetom 2008. godine, ako Odbor za ravnopravnost spolova daje tumačenje da su ti treći redovni izbori, ovi sad nadolazeći jer imali smo 2009. Lokalne, pa 2011. za Sabor, pa 2013. idu ovi, onda to je ključ problema. Zašto vladajući danas ne žele to primijenit već sada, a oni se zaklinju kako su za povećanje, rješenje problema podzastupljenosti, a Vlada se suprotstavlja odluci Odbora za ravnopravnost spolova i to prolongira za izbore 2019. godine. E pa sad oprostite gospodo danas vladajući, onda uistinu vrijedi i za vas sada ono, dok si u oporbi pričaš jedno, a kad dođeš na vlast radiš nešto sasvim drugo. **Zgrebec, Dragica Kolega Burić, upravo ste saželi bit ovog doista po meni velikog problema. Imali smo mi zaboravili ste i predsjedničke izbore i gle čuda mislim da su skoro svi muški kandidati bili, gle čuda. S druge strane, 2013. je označena kao godina trećeg izbornog ciklusa. Možda je to bila i godina izbora za Hrvatski parlament, za Hrvatski sabor. Pa nama Pa nama je to najbolje jasno da mnoge stranke kada su u opoziciji pričaju jedno, kad dođu na vlast rade nešto sasvim drugo. Pa najnoviji slučaj onaj famozni Plan 21 gdje između ostalog stoji da će se smanjit porez na dodanu vrijednost, da ćemo praktično iz jedne teške gospodarske situacije ući u blagostanje. Danas od tog plana nema ni P, PDV povećan na 25%, ima više zaposlenih nego što je to bilo prije godinu dana, u Hrvatskoj se sve slabije i slabije živi, sve je više gladnih, sve je više siromašnih. A vratimo se na ovo i na ono obećanje kako niti Slavonija i Baranja u novim proračunima sjetite se govora predsjednika Vlade Milanovića kako Slavonija neće biti zaboravljena. Na žalost u ovom proračunu nema ni ni s za Slavoniju, nema niti miliona, niti kuna, niti ne znam čega što bi moglo doprinijeti životu, boljem životu u Slavoniji i Baranji. Ali kolega Burić nije govorio ni o proračunu, ni o ničem drugom na što ste vi njemu odgovarali na repliku. U ime kluba HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice mislimo da treba vjerodostojno protumačiti odredbu Zakona o ravnopravnosti spolova, i ako smo o tome mogli imalo dvojiti prije, onda sad svakako više ne dvojimo nakon što smo dobili mišljenje Vlade nakon što smo dobili i mišljenje Odbora za ravnopravnost spolova kao matičnog odbora i nakon što smo dobili prijedlog Odbora za zakonodavstvo. Dakle, iz mišljenja Vlade i mišljenja Odbora za ravnopravnost spolova koji kažu da je zakon nedvojben i jasan i da mu ne treba vjerodostojno tumačenje. Ali onda iza tih dispozitiva idu dijametralno suprotna obrazloženja, pa Odbor za ravnopravnost spolova kaže da je zakon nedvojben i jasan, da mu tumačenje ne treba i da iz odredaba članka 15. stavka 2. Zakona proizlazi nedvojbeno da se treći redovni izbori odnosi na političke izbore za predstavnička tijela lokalnih i regionalnih samouprava u Republici Hrvatskoj koji će se održati u travnju 2013. I iz razloga što je to tako jasno ne treba vjerodostojno tumačenje. A onda stiže mišljenje Vlade koje također kaže da je zakon jasan. Odredba članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova jasna je i precizna i nema potrebe za vjerodostojnim tumačenjem ali gle čuda. Oni kažu da je to potpuno jasno da se treći ciklus odnosi posebno na svake izbore raznih razina. Dakle, treći ciklus lokalnih izbora, treći ciklus parlamentarnih izbora i treći ciklus izbora za Europski parlament. Jer kaže se u mišljenju Vlade da je upravo to bila intencija zakonodavca kad je zakon donosio, pa onda tako proizlazi se htjelo i da Vlada misli i da je to jasno i nedvojbeno zakonom određeno, da će recimo ova odredba Zakona o ravnopravnosti spolova u slučaju izbora za predstavnika u Europskom parlamentu zapravo vrijediti tek 2028. godine. Ako uzmemo da su prvi izbori, ako bog da sljedeće godine pa onda još jedanput pet godina, pa još jedan puta pet godina. Znači, 2028. godine ćemo primijenit ovu zakonsku odredbu. A onda imamo i famozan prijedlog odluke Odbora za zakonodavstvo koji je donijet sa 9 glasova članova iz redova vladajućih i tri glasa protiv koji kaže ovako da je dobio mišljenje Vlade koje kaže da ne treba vjerodostojno tumačenje i mišljenje matičnog odbora i da je nakon rasprave utvrđeno da se proslijedi Prijedlog odluke da vjerodostojnog tumačenja ne treba. E sad ovo sve skupa sreća da premijera Milanovića ovdje nema. Zapravo je to dobro, jer bi on vjerojatno rekao da smo mi zluradi i zločesti i dao bi nam mjerit kvocijent inteligencije svima nama kojima nešto tu u zakonu možda nije jasno, pa tako i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova koja je također dala mišljenje da se treći redovni izbori odnose na treći ciklus izbora neovisno koje razine pa tako i svojoj predstojnici Ureda za ravnopravnost spolova koja je isto tako mišljenje iskazala na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova i svih bi nas proglasio insuficijentnim inteligencijski jer mi taj zakon ne razumijemo. Evo, bez obzira što i ja smatram dakle i nešto o ženskim kvotama. Naravno, pogotovo dok sam bila mlađa mi je to jako smetalo upravo iz onih razloga o kojima govori gospodin zastupnik Vinković da se ne nađe žena na listi samo zato što je žena. Ali s vremenom shvaćate da su svima koji su u slabijoj društvenoj poziciji, da je potrebna određena pozitivna diskriminacija, pa tako i ženama koje često u tradicionalnom muškom okruženju ne dolaze niti u prigodu da pokažu ono za što su sposobne i što znaju i čime bi se mogle baviti. I stoga im je potreban određeni poticaj. Nije to neka izmišljotina u Hrvatskoj, ne treba to nikoga vrijeđati. Evo recimo u europskim institucijama prigodom svakog odabira ili imenovanja se pazi i na tu komponentu da bude podjednaka zastupljenost muškog muškog i ženskog spola. Mi smo nedavno imali recimo izbor suca Europskog suda za ljudska prava gdje je jedna od preporuka i kriterija bilo da se i na taj detalj uz uz sve naravno uvjete, ali da se pazi i na taj detalj da budu zastupljene osobe muškog i ženskog spola. Evo, u tom smislu te kvote nikoga ne trebaju vrijeđati. Jednoga dana možda će se obrnuti pa ćemo dobivati ovdje u Saboru 10% više naknade za muškarce koji ovdje sjede jer će i zato je dobra definicija, meni je izuzetno bilo drago da sam u zakonu pročitala da se govori o podzastupljenom spolu, a ne a ne ženama, jer to onda ne cementira ovu sadašnju situaciju, pa će možda jednoga dana biti tako da će se za muškog zastupnika dobivati dodatnih 10% naknade. I naravno da niti mislim jer zaista pojedine stranke pogotovo na lokalnim izborima možda neće biti, bez svoje namjere, neće biti u mogućnosti da bude dovoljno zainteresiranih žena za liste, a tamo gdje i bude zainteresiranih ako tradicionalno muško okruženje u vodstvima stranaka ipak ih ne stavi na liste ono će odlučiti radije platiti tu kaznu nego poremetiti svoje neke neke unutarstranačke tokove i tijekove. Dakle, slažem se da ova novčana kazna i neće nešto puno postići, a ako zaista bi htjeli govoriti o kazni onda bi to bilo pitanje neprihvaćanja liste ukoliko ona nije onakva kako to propisuje Zakon o ravnopravnosti spolova. Ali evo pitanje je jesmo li još za to zreli, ali svakako jesmo i poglavito me čudi to od socijaldemokrata, od SDP-a koji se uvijek hvali da ima najbolju zastupljenost žena na listama jel' se on boji da će doći u poziciju da se kažnjava. Dakle, tim više me čudi jer smo u medijima i prije nego što je došao zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem čuli već iz Vlade i od premijera otprilike to da se ova odredba neće primjenjivati na lokalne izbore 2013. godine. Ali, to je drugo, to je sad već govorimo o suštini i o pitanju ovoga zakona. Dakle, ono što je što je jasno dok postoji institut vjerodostojnog tumačenja, nakon dostavljenog mišljenja Vlade i nakon dostavljenog mišljenja Odbora za ravnopravnost spolova dakle gdje je Vlada naravno iz političkih predstavnika vladajućih jednako tako u Odboru za ravnopravnost spolova većinu koja je izglasala taj zaključak odnosno odluku imaju također vladajući oni su priložili mišljenja da je nepotrebno tumačenje a obrazloženje o tome zašto ga ne treba kažu da je zakon jasan u dijametralno suprotnim smjerovima. Pa što je onda očitije nego to da je vjerodostojno tumačenje potrebno? Hvala. Tri replike na vaše izlaganje. Dinko Burić, prvi. evo upravo na tragu onoga što sam ja maloprije i želio da se držimo. Dakle, da se držimo teme. A osnovna tema je kad će zakon koji smo donijeli 2008. godine stupiti na snagu? I to je bit svega. Međutim, vi ste sad ovdje rekli imamo dvije dijametralno suprotne tvrdnje kako je sve jasno. Ali nije za ne povjerovat da Vlada daje svoje tumačenje, nego se Vlada u svom obrazloženju poziva, to je ono što je nevjerojatno u ovom dokumentu, Vlada se poziva kao razlog zašto ima sad takvo mišljenje da se to slaže sa tvrdnjom tadašnjeg predlagatelja, tadašnje potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospođe Jadranke Kosor koja je tada odbila ono što je predlagao SDP. Sad svi predlažu to što je onda predlagao SDP, a SDP odbija s obrazloženjem koje je dao HDZ prije dok je dok je bio na vlasti. Pa čekajte, pa ne trebate praviti budale od nas i od hrvatskih građana. To je samo predlagatelj, odnosno Vlada Republike Hrvatske sada, to je samo dokaz da daj čovjeku malo vlasti pa ćeš onda uistinu vidjeti kakav je. Ovo je licemjerno. Mogli su se barem potruditi pa dat neko suvislo obrazloženje, svoj stav, a ne u nedostatku razloga pozivati se na obrazloženje HDZ-a koji je tada sa istim argumentima odbijao ovaj prijedlog. Mislim to je podcjenjivački i prema zastupnicima i prema hrvatskim građanima. **Zgrebec, Hvala lijepa. Pa kolega Burić ovo što ste sada rekli kako Vlada obrazlaže zašto ne treba davati vjerodostojno to bi se moglo nazvati jednostavno jedan nespretni juristeraj. gledajte ako oni uopće se upuštaju u to obrazlaganje onda je to dokaz da je potrebno vjerodostojno tumačenje gdje bi oni u vjerodostojnom tumačenju posegnuli povijesno povijesno dakle u ono kad je zakonodavac donosio zakon što je mislio, a to što je mislio to bi onda iščitavali iz toga što su oni predlagali amandmane, a predlagatelj nije prihvatio pa se to. Ali to je već tumačenje, onda bi trebali reći da tumačenje je potrebno, i istumačit ćemo ga tako, tako i tako, prema namjeri zakonodavca iz vremena donošenja zakona, ali oni sad dakle tumačenje neće dati, ali tvrde zašto je jasan, potpuno jasan zakon u smjeru kako je njima jasan, jer vjerojatno njihov kvocijent, odnosno premijerov kvocijent inteligencije je takav da je njemu uvijek sve jasno. A istovremeno ne podržava recimo, kažu oni mi ne podržavamo stajalište pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Sjećate li se rasprave o Zakonu o pravobranitelju kad se uprlo dokazivat da su nama svi ti pravobranitelji potrebni i za djecu i za ravnopravnost spolova i za invalide jer oni posebno štite te društvene skupine itd., pa im je potrebno da imaju poseban ured i da budu izvan ureda pravobranitelja itd., e sad kad im te važne institucije nešto kažu Vlada jednostavno kaže mi takvo stajalište ne prihvaćamo, mrtvi hladni, ne prihvaćaju oni ni stajalište svog vlastitog Ureda za ravnopravnost spolova kojeg su ne znam zašto onda osnovali, ako ga u pitanjima ravnopravnosti spolova neće poslušati niti ih je briga što govore. Evo to je to. Hvala. Đurđica Sumrak, replika. i Vlada je proglasila da nijedan nije kompetentan, nije stručan, a znamo da su se u stvarnosti javili stručni ljudi, samo onaj koji se trebao javiti bio je malo na moru, nije bilo skijanja, otišel je čovjek na more pa se nije stigel javiti, onda su rekli dajte se ponovo ovi nisu stručni. I kolegice Lovrin, doista a i za kolege koji misle da ovo ozakoniti, odnosno papirno slažem se i dobra rečenica papirno ozakoniti i zašto mi to tražimo tu kvotu, to su alati kolegice, recite im još jedanput, to su alati na žalost s kojima se mi moramo koristiti, jer da nema tih alata koje možemo upotrijebiti tada doista žena po svojim sposobnostima i po svemu onom što ona radi i na koji način može djelovati u politici bi ostala uvijek sa strane, jer žena nema vremena osim politike nakon toga otići u birtiju na gemišt, na janjetinu, žena mora ići kući, mora se baviti obitelji. Nakon toga mora se pripremiti za raspravu, nakon toga mora još tisuće poslova napraviti, i nakon toga mora ovdje raspravljati da bi se netko nakon toga ismijavao, i da bi rekao da je tu gdje je zato jer je nečija prijateljica, priležnica, ne znam nam kuma ili dadilja, a nitko, a muškarci to govore kolegice Lovrin. Nitko od njih ne kaže ne, to je žena koja ima svoju struku, obrazovanje, kvalitete i koja je doista se dokazala u tom političkom životu, to je žalosno i zato su nama potrebni ovakvi zakoni, potreban nam je alat da se možemo s njim izboriti. na tu razinu niti mislim da mi žene kada se krenemo baviti politikom trebamo muške manire preuzimati, npr. meni su često govorili da je nevjerojatno da ja mogu uopće biti u politici jer ja janjetinu uopće ne jedem i da je to čudo čudnovato. Evo, ali naravno da je kao i svakoj društvenoj skupini koja možda ima nešto, ne bih rekla manje prava nego jednostavno sa svojim stavovima manje zastupljena treba joj ta jedna pozitivna diskriminacija da bi uspjela doći do izražaja i pokazati ono što može i zna, to se zove poticajno okruženje. Evo takvo poticajno okruženje u ovom trenutku ženama treba, i zato se ne treba misliti da te kvote ženu podcjenjuju, ne, samo joj osiguravaju na neki način pristup, a bilo je govora od kolega, kolege Vinkovića da žene će biti stavljene tamo samo na listu na neko mjesto, da to se događalo, kako ne, imate neke propise, mislim da Makedonija čak ima propis ne samo žene na listu, nego mora imati drugo, peto ili osmo mjesto, ali poslije ipak stranke nakon izbora kad uđe 10 kandidata sa liste nije obvezno da tih 10 uđe u Makedoniji, nego stranke proberu koje. Znate gdje završe žene? Doma, a na ovo mjesto dođu muški, evo ali to je stvar mentalnog sklopa i znate onoga šišanja engleske trave i ja se nadam da uz malo pomoći kvota ćemo mi doći na mentalitet da nećemo gurati te žene van sa lista. Pardon, ja sam se malo zamislio. Ispričavam se. Postoji jedan hrvatski film redatelja Aćimovića koji se zove "Je li jasno prijatelju?" Ovdje se čitavo vrijeme raspravlja je li nama jasno da nam nije jasno. Prije svega ključ je u ovome zakonu koji je donijet, ne donosi se zakon na način da ti kaže nakon trećeg ciklusa, onda se treći ciklus tumači na svakojaki način, znači trebalo je napisati od 1.1.2013., to je najveći problem ovoga zakona. Kad sam bio u Novom Zelandu tad su mi rekli sastat ćemo se poslije popodnevne kiše, oni koji su bili u Novom Zelandu to znaju, ja sam bio prvi put u Novom Zelandu i nisam shvatio što to znači i nisam znao, oni su tumačili na jedan način popodnevnu kišu, ja sam tumačio na drugi način popodnevnu kišu, svatko je tumačio kako tko hoće. Ili u …/Ne razumije se./… postoji onaj poznati izraz vidimo se u četvrtak poslije rata, tako je napisan i ovaj zakon. Međutim i sve je to i prihvatljivo, samo mi nije jasno zbog čega vlast koja je tumačila drukčije kad je bila u oporbi danas ne prihvaća svoje tumačenje, to mi nije jasno. Ima mogućnost promjene zakona, ima mogućnost ispraviti zakon, znači donijeti dopune i promjene zakona i omogućiti ženama da ne budu podzastupljene, i već na sljedećim izborima, međutim mi propuštamo i sljedeće lokalne izbore i propuštamo sljedeće parlamentarne izbore, zbog čega? Zbog čega? Čak i nije jasno zbog čega. Stranka SDP i kukuriku koalicija puna su im usta ravnopravnosti spolova. Sada najedanput im odgovora i tumači da treći ciklus znači kao što je i HDZ prije tumačio 2019.godine. oprostiti ali to je veliko licemjerje. Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Kolega Vukšić ja se slažem s vama da bi bila bolja odredba zakona da ima jasno određeni rok. Ali kada tomu već nije tako i kada nemamo takav zakon nego imamo zakon koji stipulira treći izborni ciklus onda treba osigurati i iskoristiti postojeće moguće mehanizme odnosno institute to je u ovom slučaju vjerodostojno tumačenje zakona koji bi onda osigurao jasno i nedvosmislenu primjenu toga zakona. O tom se radi. Sada smo tu gdje jesmo, natrag ne možemo. Dakle možemo da je Vlada vjerodostojna i da zaista misli da je ovo sve nešto tako jako jasno a misli da je zapravo je to tako jasno a nije dobro jer je to prethodna vlast tako donijela onda bi uz ovo mišljenje odmah u Sabor uputila proceduru i izmjenu ovoga zakona koji bi to bez vjerodostojnog tumačenja jasno jasno odredio. Međutim ja sam doživjela ovdje od ministara ove hrvatske vlade u sabornici svašta u smislu tumačenja o primjeni, pa kada sam dobronamjerno upozorila da u onome što piše u prijedlogu zakona da ne piše što je očita intencija zakonodavca pa sam htjela biti dobronamjerna i popraviti zakonski tekst su rekli ma nema veze mi ćemo izdati naputak da se to tako primjenjuje. Ali onda su shvatili da državna uprava i tijela ne mogu raditi po napucima ministra nego po zakonu. Pa smo onda imali nakon par mjeseci prijedloge izmjene i dopune zakona itd., itd. Dakle treba težiti jasnom zakonskom tekstu ako on već takav nije treba iskoristiti one instrumente koji su na raspolaganju. Danas sa pravne strane kolegica Lovrin je to poprilično objasnila. Ona kaže podsjetila me na moju ženu koja također ne jede janjetinu ali ne bavi se politikom tu sjedi i kolegica Sumrak. I sada kada gledam kolegicu Sumrak ona je veterinar diplomirani ili doktor veterine kako se kada kaže jel veterinarske medicine pa kada gledamo Fakultet veterinarski prije 40 godina i gledamo broj upisanih muškaraca i žena, studenata i studentica na taj fakultet pa i Medicinski fakultet onda vidimo da je postojala bitna prevaga u korist da kažem muških studenata ili grupe studenata. Danas na oba ta fakulteta gotovo da je 80% žena i na veterinarskom i na Medicinskom fakultetu. U politici, a svi smo mi zoon politicon sve nas politika dira ako se ne mi ne bavimo politikom politika se kažu bavi nama, dakle bez obzira na spol muškarci ili žene dakle koliko god čime se god bavimo sve je vezano uz politiku pa prema tome vjerojatno da postoji i zainteresiranost političkog djelovanja među oba spola, možda i podjednaka. odnos brojčani odnos muškaraca i žena u populaciji kaže se da je 51:49, ajde tako da postavimo stvar u korist jačega spola, a ja smatram da su žene jači spol iz više razloga, počevši od ona 2x kromosoma pa nadalje, dakle kada gledamo tu tzv. prezastupljenost u općoj populaciji a podzastupljenost u političkoj aktivnosti, gotovim o aktivnom bavljenje politikom onda se moram sjetiti i žena koje su u politici zaista postigle ili su ostale upamćene gotovo u povijesti od Margaret Thatcher pa evo najaktualnije gospođe Merkel pa naše Savske DAbčević Kučar značajne HIlary Clinton, Indire Gandhi, Evite Peroni itd. da ne nabrajam redom. Bilo je pokušaja ovdje u Hrvatskoj da se stvori i bila je djelovala pa išla je i na izbore čak Stranka žena i nije uspjela u političkom djelovanju. Čudno je da netko tko ima 51% pripadnica istog spola da ima svoju stranku stvori da ta stranka ama baš ništa ne postigne na izborima, nigdje ništa. Ajmo se malo priupitati i analizirati zašto je to tako? Zašto je tome tako kada npr. Stranka umirovljenika koja je također nešto da kažem slično tome pa ipak uspjela u svom političkom životu zastupa interese umirovljenika a i šire ajde recimo tako? Kod nas je u slobodnoj Hrvatskoj državi politika i percepcija politike u građanstvu doprinijela do toga da se mnogim i muškarcima gadi politika i ono što čini i ono do čega je dovedena Hrvatska država. Žene to možda bolje vide negoli muškarci ili čak bolje osjećaju, počevši od neravnopravnosti kod zapošljavanja pa onda neravnopravnosti kod plaćanja onoga što rade itd. njih to još i više muči. U 5.izbornoj jedinici na ovim prošlim parlamentarnim izborima imali smo 40% žena od 14 kandidata 8:6 više od 40%. Kada smo postavljali listu za Gradsko vijeće Slavonskog Broda 2009.godine od 25 kandidata na listi za Gradsko vijeće Slavonskog Broda bilo je 13 žena, 12 muškaraca. Govorim o HDSSB-u. od kandidata za gradonačelnika i dva dogradonačelnika jedan je bila dakle te trojke uprave vodeće rukovodeće jedna je bila žena. Prema tome, govorim o tome da smo mi odavno shvatili ovaj zakonski prijedlog iz 2008. godine i primjenjivali ga. Što je to što zapravo zbog čega je, koja su zapravo tri ključna razloga za povećanje političke participacije žena. Ajmo se pitati zbog čega, jesu li žene zainteresirane za političku participaciju u politici, što to njih vodi da se bave politikom, da bi se bavile politikom. Je li to demokratska pravda ove većine i manjine, dakle majority i minority, 51:49 pa da se ta pravda ispuni. Pa ako ćemo ispunjavat pravdu onda neka bude 51% žena na listama, ako ih je 51%, ako je to demokratska pravda. Govorim o brojčanom odnosu u populaciji muškaraca i žena. Iskorištavanje resursa, mislim da je jasno o čemu govorim, i kaže interesno zastupanje. To su zaključci udruge CESI, da ne govorim i izvješća njihovoga u svezi razloga za povećanje političke participacije žena. Zbog čega se ne događa u Hrvatskoj državi, slobodnoj, neovisnoj, demokratskoj, da se postigne taj stup zastupljenosti žena u politici. Evo nekih podataka koji su proizašli iz određenih i stručnih skupova i neću reći kongresa, ali u obrazovnoj strukturi Hrvatske 48% žena je sa osnovnom školom i nižim razinama obrazovanja, a samo 32,2% muškaraca, iako to nije mjerilo sudjelovanja u politici. Kao najčešći najčešći razlog ovdje piše diskriminacije žena navedena je njihova dvostruka opterećenost. To smatra 94% građana koji su anketirani. Dvostruka opterećenost, ja kažem uvijek dvije smjene, žene rade dvije a nekada i tri smjene. Muškarci jednu, jednu i pol. Zbog toga evo još samo da navedem jednu anketu koja je rađena u Zagrebu 2011. godine, da se nastavio trend neprepoznavanja prepreka bavljenja žena politikom. Kažu Zagrepčani i Zagrepčanke da su 2011. godine u većoj mjeri smatrali da je 25% dovoljan broj žena u Saboru. Ankete provedena u Zagrebu, što jasno nije pozitivno. E sada, primjena kvote od 40% zakonodavnim okvirom, ja bih rekao dekretom, da ne kažem utjerivanje kvote od 40%, uglavljivanje kvote od 40%, je li to dobro ili je pak dobro da se ove sve udruge i mi kao društvo i politika pozabavi razlozima zbog čega se žene, dakle među ženama, zbog čega se one ne uključuju više u politiku. Pa ne možete zakonom ili dekretom promijeniti nešto što naprosto ponekad ne ide. Dakle treba otkloniti razloge zbog kojih žene nisu više, jače zainteresirane za rad u politici. To je osnovno, a ne donijeti zakon 40% i gotovo i sad ti traži tko će ti na listu ići ako ih nemaš. Otklonimo uzroke, a da bismo otklonili uzroke kao što je to u nekim drugim zemljama koje su i gospodarski razvijenije, gospodarski poodmakle treba onu drugu smjenu o kojoj govorimo, dakle dvije smjene Treba omogućiti dakle i u obiteljskom životu i svemu ostalom da ajde da kažem muškarac ili onaj drugi bračni partner, bez obzira tko se bavi od njih dvoje politikom da se može dakle omogućiti da i žena ima i vremena i želju i potrebu da se bavi politikom. Kad to i takvo društvo budemo imali i državu onda će vrlo lako kao što je došlo do promjene na onom što sam u početku rekao i na Veterinarskom i na Medicinskom fakultetu doći da ne kažem spontano i do promjena i kod nas u politici. moram priznat slušao sam vas, javio sam se na repliku iz razloga što ste rekli rečenicu, a za koju nisam dobio obrazloženje, što vodi žene da se bave politikom i poslije … zašto se više ne bave. Mislim ne razumijem što ste s time htjeli reći, da se ne bi trebale bavit? Mislim ima x razloga zašto žena manje ima i u poslovnom smislu i u političkom smislu. Jedna od njih je nažalost upravo tradicija u hrvatskom i inim drugim društvima još od obitelji, a nažalost, ne nažalost nego nasreću je majčinstvo stvar žene i zbog toga i zbog toga između ostalog manje učestvuju u nekim stvarima, pogotovo u rukovodnom smislu. Ja osobno kažem cijeli život sam nešto rukovodio, ja nisam nikad pravio razliku između žena i muškaraca, mislim naravno u poslovno-političkom smislu, da ne bi netko mislio nešto drugo. Inače razlika mi je donekle poznata u nekim drugim smislovima. Prema tome, pozitivna diskriminacija jednostavno je nužna dok to ne postane jednostavno praksa ili normalna poslovna praksa da smo svi jednaki nevezano od spola. Dok toga ne bude bilo morat ćemo imati ovakve zakone koji će tražiti poslije diskriminaciju. A ja bih osobno volio ni da ih imamo i da što kraće traju. Odgovor na repliku Boro Grubišić. navodi u svom izvješću da su tri ključna razloga za povećanje političke participacije žena. I onda kaže demokratska pravda, iskorištavanje resursa i interesnog zastupanja. Dakle, oni to tvrde, dakle ženska udruga koja se bavi tim pitanjima. Nisam ja to rekao nego sam citirao to. A drugo što se tiče pozitivne diskriminacije, dakle i kvote od 40% rekao sam upravo to što vi iz vaše, ne vi osobno nego vaša stranka upravo prolongira to što sam ja govorio i što ovdje danas cijeli dan o tome pričamo. Dakle, vaša partija, ne stranka prolongira na tzv. treći ciklus 2019. to što se vi očito sa mnom slažete da treba primijeniti od 1.1.2013. **Zgrebec, Dragica Hvala gospodine potpredsjednice. Pa želio bih kolegi Grubišiću reći. Nije krivi navod ali smeta nas jedna ne usporedba, nego kako se naziva naša stranka. Često je to u medijima i u današnjem Večernjaku kaže Stranka hrvatskih umirovljenika, poštovani zastupnik kaže stranka umirovljenika. Ja mislim da bi barem korektno u ovom Saboru trebalo biti da nas se naziva onako kako mi jesmo u tri mandata parlamentarna stranka, Hrvatska stranka umirovljenika. I ne znam zbog čega je to tako teško reći hrvatska. Želimo nešto skratiti, međutim onako kako ste vi nazvali to je ona dizidentska stranka koja je umirovljenicima napravila preveliku štetu na parlamentarnim izborima 2007. godine.

i članovima HDSSB-a, pripadnicima HDSSB-a hrvatsko ime. Ja se evo ovdje, dakle u znak dobre volje i dobre namjere ispričavam zbog. Ja nisam ni primijetio da sam izgovorio ime vaše stranke bez pridjeva hrvatski, a znam da postoje kao što i vi sami kažete Matica, Stranka umirovljenika Hrvatske, bez Hrvatske, BUZ i ne znam ni ja tko sve ne poput i ovih pravaških čistih i nečistih stranaka, pa evo meni je žao što toliko stranaka postoji umirovljenika. Ali evo, ispričavam se Hrvatskoj stranci umirovljenika. Završno u ime kluba HDSSB-a, dinko Burić pet minuta. Poštovana gospođo potpredsjednice, nisam prvobitno imao namjeru govorit još i ovih pet minuta ali mora se nešto reći. Razvodnila se rasprava oko jednog dobrog prijedloga. I na žalost govorimo o borbi za ravnopravnost spolova u političkom životu pa i sudjelovanje u Hrvatskom saboru, a ako sam dobro izbrojao ovako na brzinu trenutno je ovdje uključujući i vas nazočno 7 zastupnica u Hrvatskome saboru i 24 ako se ne varam zastupnika što nije loše. što nije loše. Međutim, otišli smo, udaljili smo se od osnovne teme. Mi 64 godine za 6 dana će bit točno 64 godine, 10. prosinca 1948. godine donijeta je u Ujedinjenim narodima Opća deklaracija o ljudskim pravima u čijoj preambuli među ostalih stoji da je jedan od temeljnih ciljeva Ujedinjenih naroda, citiram: "Vraćanje vjere u temeljna ljudska prava, dostojanstvo i vrijednost osobe, te jednaka prava muškaraca i žena." Najveća zasluga što je ovo našlo svoje mjesto u ovom dokumentu pripada jasno gospođi Eleonori Roosevelt. Međutim, Republika Hrvatska evo 21 godinu, sad 22 godinu je samostalna i neovisna država, sudjelovala je i na dvije svjetske konferencije i one '93. godine u Beču i na 4. Svjetskoj konferenciji o ženama u Pekingu 1995. godine, čak je i onu pekinšku platformu potpisala a mi evo 2012. godine raspravljamo o tome kad ćemo zakon koji smo donijeli, koji je donijet u Hrvatskome saboru još prije više od 4 godine počet primjenjivat. I na stranu sada i ovo što je uistinu za nepovjerovat da danas vladajući, a do prije godinu i nešto dana u oporbi imaju sasvim suprotno stajalište od onog kojeg su imali onda, a koje je identično stajalištu koje danas oporbeni HDZ ima dok je bio vladajući. Mene uistinu i cijeli klub HDSSB-a zanima što je osnovni razlog. Ne možemo dokučiti, da se bojite primijenit ono za što ste se s pravom zalagali dok ste bili u oporbi, da se počne primjenjivat na idućim lokalnim izborima. I s pravom je postavljeno pitanje vjerodostojnog tumačenja, jer ja ću vas podsjetiti u zakonu u članku 15. govori se da će se početi primjenjivati od trećih redovnih izbora od dana donošenja zakona. Ne govori se da će se početi primjenjivati od kako je to ovdje navedeno trećeg zasebnog izbornog instituta. Tog termina nema, ovaj termin zasebnog izbornog instituta, dakle izbori za lokalnu i regionalnu samoupravu, za Hrvatski sabor i za Europski parlament je novotvorina, da ne kažem izmišljotina koja je stigla iz redova Vlade RH. I imate I imate činjenicu da je ovaj zakon koji je donijet 15.07. jedinstven po nečemu, nema puno takvih zakona, Hrvatski sabor ga donio 15. srpnja, predsjednik Republike tadašnji Stjepan Mesić ga proglasio 15. srpnja i u završnim i prijelaznim odredbama piše stupa na snagu 15. srpnja. Istog dana ga donio Sabor, objavljen u Narodnim novinama i stupio na snagu. A mi sad tražimo tumačenje treba li on stupiti na snagu 1. siječnja 2013. ili 19. svibnja 2013. ili treba 2019. godine. Kad bismo ovako dozvolili tumačenje, svaki zakon koji se donosi zna se dan kad je donijet, zna se datum kad je objavljen i zna se datum, određuje se datum kad stupa na snagu. Ovdje je napisano da stupa na snagu 15. srpnja 2008. godine. Svi izbori nakon toga se broje od tog dana. Ne piše izborni institut i morali bi se početi primjenjivati od toga, evo završavam, jer u protivnom bismo mi mogli računati ako je treći redovni izbori se računaju da je to svaki izborni zakon onda smo mogli čuti i tumačenje da to će biti od treće pomrčine sunca, od trećeg punog mjeseca i ne znam čega. Dakle počnimo ga primjenjivati onako kako je to i propisano, a to je od 2013. godine. **Zgrebec, Dragica Poštovani zastupniče Burić pa slažem se treba i ponoviti i ponavljati čitavo vrijeme, licemjerno je kad se govori jedno u oporbi, a kad se dođe na vlast to stalno kažu kad ćete vi doći na vlast vidjet ćete. Ako je SDP koji je sada na vlasti tumačio da treba, čak je dao i amandman, da treba stupiti na snagu na lokalnim izborima 2013. godine stvarno ne vidim razloga zbog čega ne bi nastupilo to, zbog čega ne bi se ako misli da tumačenje nije dobro, ako misli da je nejasan zakon zašto se ne bi napravile izmjene i dopune zakona, ušli u proceduru. Imamo vremena do izbora i možemo to napraviti i pokazale dosljednost. Jer čak i DIP kaže prema kojima se pojam izborni ciklus odnosi na normirani vremenski razmak u kojemu se održavaju izbori za određeno političko tijelo i politički položaj. U tom smislu pojam redovni izbori odnosi se na izbore za bilo koju razinu vlasti. Znači, ovo jest 2013. godine, jest i po tom tumačenju treći izborni ciklus. I sada opet nije mi jasno zbog čega kukuriku koalicija se suprotstavlja da bi žene bile u onom odnosu na listama kako smo se ovdje svi skupa složili samo da se poštuje zakon. Pa promijenite zakon.

koji među ostalim kaže - Političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji koji prilikom predlaganja lista kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za članove u Europski parlament koji ne poštuju načelo ravnopravnosti itd., koje je utvrđeno člankom 15. govori se ne o tri zasebna izborna instituta nego se govori o svim redovnim izborima na jednom mjestu. I početak brojenja primjene ovog zakona su lokalni izbori 2009. godine, drugi broj je 2011. godine izbori za Hrvatski sabor i broj tri će biti lokalni izbori 2013. godine. I tu je sve jasno. Ali ako nije jasno, čim imamo dvije institucije, Odbor za ravnopravnost spolova i Vladu RH koji imaju dijametralno suprotna mišljenja onda itekako je potrebno vjerodostojno tumačenje ovog. Pa nek ga da tko god treba. Treba li mijenjati ili ne treba mijenjati zakon ja mislim da ga ne treba mijenjati da je on jasno napisan. Piše da se primjenjuje od 15. srpnja 2008. godine i u članku 35. kaže na koje se sve izbore odnosi. Nigdje ne spominje da se to posebno broji za lokalne, za Hrvatski sabor i za Europski parlament. Pa nećemo imati situaciju stvarno da evo sad igrom slučaja pošto ćemo imati samo godinu dana ili 9 mjeseci nagodinu kad budemo birali za Europski parlament zastupnike pa ćemo opet 2014. imati i nakon pet godina 2019., a ovo početi primjenjivati 2019. godine. Meni je to izvan svake pameti da se boje i to pogotovo odgađaju primjenu uvijek vladajući. Dok si u oporbi ne valja, a kad si na poziciji vlasti onda valja odgoda. A zaklinjemo se u to da želimo podzastupljenost spola popraviti. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno.